Obrenovcu, prvo, ne postoji „veliko selo“. Postoji Veliko Polje. Znači, da uputim gospodina da mora da zna gde je bio, ako je već tamo išao.Još tamo išao.Još jedna konstatacija, u Velikom Polju je voda bila visine metar, tako da krovovi nisu mogli da propadnu, ako me razumete, tako da niko bez krova u Velikom Polju nije živeo, niti zimu proveo. I tu ste pogrešili.Druga stvar, sramota je da ljude koji donose posao u ovu zemlju nazivate robovlasnicima. To veoma šteti To veoma šteti našoj zemlji u daljoj saradnji, ne samo sa Kinom, nego i sa drugim zemljama, jer ako oni vide kako mi njih gledamo, oni će vrlo lako naći druge zemlje gde će oni svoj novac da investiraju. Ne moraju oni to kod nas da urade.Ja

ceo mesec.U suštini cele priče, meni je žao što sam sve ovo morao da vam kažem ja, a što vi niste otišli na lice mesta pa to videli. Hvala. **Maja Gojković** Reč Hvala.Meni se čini da mi u „Železari Smederevo“ imamo mnogo većih problema od ovog nerešenog imovinsko-pravnog odnosa o kom razgovaramo. Čak ni o tome mi nismo mogli da čujemo mnogo. Desetine hiljada parcela se pominju, a i dalje ne znamo ko su lica koja treba da imaju pristup, koliko je takvih ljudi, koliko je parcela, zašto je sve ovo pod tolikim velom tajne? Možda bi nas i čudilo da nije sve što je u vezi sa „Železarom Smederevom“ pod nekim velikim tajne.Mislim da se upravo na tom primeru vidi kako poslednjih četiri godine u kontinuitetu funkcioniše ta jedna neverovatna propagandna mašinerija kojoj je jedini cilj da se sakrije ono što se zapravo radi, a zapravo se uzimaju pare od građana Republike Srbije.Građani se verovatno sećaju da je u martu 2015. godine Aleksandar Vučić rekao da će Peter Kamaraš sa svojim stručnim timom, za kog se kasnije, u svađi koja je nastala između Vlade i tog istog Kamaraša, ispostavilo da taj tim čine njegov zet, pastorak i ostala rodbina i saradnici, da će do kraja 2015. godine on sanirati probleme, pokriti gubitke, pokrenuti drugu visoku peć, ostvariti profit, pripremiti Železaru za privatizaciju, naći strateškog partnera, itd, To se sve desilo nakon neuspelog posla sa „Esmarkom“, koji je verovatno i sam premijer ugrozio time što je, dok je još trajao tender, on davao izjave o tome kako želi da baš „Esmark“ bude taj koji će dobiti posao, a posle je „Esmark“ postao najgori na svetu, baš kao što je i Kamaraš posle postao najgori na svetu, a premijer celu svađu i ceo sukob koji je nastao nazvao – dečačkom svađom. Ja mislim da su građani dužni da znaju koliko ih je koštala ta dečačka svađa, kako je naziva Aleksandar Vučić, s obzirom na to da veoma ozbiljne kuće govore o tome da je ta dečačka svađa građane Srbije koštala 450 miliona evra, a da je za to vreme „Železara Smederevo“ samo propadala i samo tonula u dalje dugove.Ministarstvo privrede je u nekoliko navrata čak i navrata čak i plaćalo penale, finansijski je bilo kažnjeno zbog toga što nije nikako želelo da objavi ugovor koji je napravljen sa menadžmentom koji je trebalo da oporavi Železaru u roku od

Uvažena predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, kada ulazite u pregovore sa određenim investitorima, očito da su uvek apetiti sa strane koja želi da kupi određenu imovinu sve veći i veći. I ono što je najveći problem bio tada, a to je u javnosti i rečeno, potrebu da takvu vrstu ugovora aminuje Evropska unija i Evropska komisija.Očito da kada određeni investitori žele ugovore tipa da naprave određenu vrstu monopola, pa pogotovo kada je u pitanju „Železara Smederevo“ i tržište čelika, da to jednostavno nije moguće ukoliko imate posla sa Evropskom Vlada Republike Srbije je u svakom slučaju štitila interese Srbije, ne samo zarad dobrih investicija, nego zarad toga da pet hiljada radnika zaista ostanu na svojim radnim mestima. I to je bila suština svega.S druge strane, ono što treba reći, to je da dugovanja inače koje je Srbija imala i budžet Srbije, svake godine je bio minimum davanje državne pomoći od 100 miliona evra. Prema tome, da li je to bilo za vreme ove firme ili neke druge, toliko košta jednostavno „Sartid“ ovu državu. U ovom trenutku, kada imamo najbolju kompaniju u Kini, tih dugovanja više u tom obimu nema.Ono nema.Ono što treba reći je da je najznačajnije što je „Hestil“ u stvari došao u Srbiju, firma koja na globalnom nivou ima zaposlenih 120 hiljada radnika,

Dame i gospodo narodni poslanici, ja dolazim iz Bora, u kome je RTB Bor jedan veliki privredni gigant koji je po svojim karakteristikama vrlo sličan karakteristikama kombinatu Smederevo. Ja sam više od 40 godina tamo i imam jedno veliko iskustvo u radu u privredi. Zbog toga bih ovde želeo da bacim svetlo na jednu stranu poslovanja koja nije mnogo prisutna.Šta je paralela između ova dva kombinata? U tome da su oni u zadnjim decenijama bili privredni giganti na koje se oslanjala privreda Srbije.

izgubila kvalitetna i zdrava strategija razvoja obe kompanije. Takođe, došlo je do upliva politike u rad preduzeća, kompanije, ne samo u te dve, nego i u ostalim kompanijama

godinama. Već je pomenuto za Smederevo da su gubici 2014. godine iznosili 134 miliona evra, 2015. godine 142, ukupno 276 miliona evra za te dve godine. Ovde je pominjano pitanje odgovornosti. Znate kada se napravi gubitak, menadžment bilo koje kompanije u svetu stavi tefter ispod miške i odlazi, ako ne uradi nešto gore sa njima.Slična

Kada se te dve cifre saberu dobijamo 506 miliona dolara gubitka u te dve kompanije. Pola miliona dolara gubitka u samo te dve kompanije.One nisu jedine u Srbije. Ima ih mnogo, što znači, strategija razvoja poslovanja nije na zdravim nogama. Zbog toga izražavam skepsu da će ovakva strategija o kojoj danas pričamo, u Smederevu biti plodotvorna i da će ona dati rezultati. Na osnovu ovih pokazatelja, kako tehnoloških, tako ekonomskih i ekoloških, ja sam apsolutno siguran, kao čovek sa velikim iskustvom, da mi ne možemo obezbediti stabilno poslovanje kompanije u narednom periodu.Osnovna karakteristika unutrašnjeg poslovanja svake kompanije je rentabilnost. Toga u Smederevu, kao i u Boru dugo godina nije bilo. Na osnovu čega mi to očekujemo? Na osnovu koje projekcije očekujemo da ćemo stabilizovati poslovanje da prihodi uvek nadvladaju troškove. Još jedna mnogo važnija karakteristika poslovanja je konkurentnost kompanije koja se postiže na tržištu. Konkurentnost kompanije je strahovito važna karakteristika rada. Normalno je da i Bor i nažalost Smederevo u dugom nizu godina nisu uspeli da postanu konkurentne kompanije na tržištu kako domaćem, tako i svetskom.Zbog toga mislim da sa ovakvom strategijom i sa ovako netransparentnim ugovorima i uslovima poslovanja

Zahvaljujem, uvažena predsednice.Koleginice i kolege, pre svega reći ću da je čovek slobodan da bira i izabere svoj put, donese odgovarajuće odluke, ali mora da snosi posledice tako donetih odluka. Upravo zbog toga, ja ću svoj glas dati za ovo autentično tumačenje, za razliku od onih koji predlažu stečaj. Da sam u nekoj drugoj državi, ja bih možda i pomislio da stečaj jeste rešenje za neke privredne subjekte. U Srbiji tog iskustva niko nema, ili ga ima u vrlo malom obimu. Stečaj je obično kod nas likvidacija. Iz stečaja se namire pre svega stečajni upravnici, rasproda se imovina, likvidira se preduzeće i radnici odu na ulicu, za razliku od onih koji su imali sve vreme ovog sveta i prethodnih 12 godina da reše sve probleme naše privrede i našeg društva, koji su nam večeras delili savete, predloge, nudili svoje dobre usluge, mogli su da reše i „Sartid“ i milion drugih privrednih subjekata u Srbiji koji su netragom nestali upravo zbog njihove divljačke i bratske privatizacije.Ono što ću pomenuti je da ova odluka i ovaj ugovor koji je napravljen sa „Hestilom“ je nešto fenomenalno za Republiku Srbiju, nešto dobro pre svega za grad Smederevo i to je nešto dobro nakon 36 godina stagnacije, 36 godina kako Železara u Smederevu ne radi punim kapacitetom. U nekim divnim godinama, 80-tih godina, tačno 1980. godine Železara Smederevo je radila svojim punim kapacitetom i proizvodila dva miliona tona čelika godišnje. U tom periodu, od 1970. do 1980. godine, učestvovala je 13% u ukupnom izvozu ondašnje države. Metalski sektor u Republici Srbiji zapošljava u ovom trenutku negde oko 130.000 radnika. Znate li koliko znači ako oporavimo smederevsku Železaru i ako Železara Smederevo u ovom trenutku krene da radi nekim mnogo većim kapacitetima nego što je bilo u prethodnih par godina, a posebno u onom periodu od one divne odluke 2011. godine da se čeličana zatvori i da se rasproda?Šta očekujemo od pokretanja proizvodnje u Železari Smederevo? Pre svega, otvoriće se kapaciteti i proizvodiće se lim, pretpostavljam i za proizvođače automobila. Tu je naš „Fijat“.

Šta nam donosi taj investitor iz Kine, koji je visoko pozicioniran kao proizvođač čelika? Donosi nam upravo ono što nama i nedostaje – bolje tehnologije, bolju organizaciju rada i drugu filozofiju rada. Takođe, obezbeđuje tržište očekujem da će investirati, a ugovorom jeste predviđeno, u druge linije. Pre svega mislim u druge proizvodne programe, a pre svega u galvanizaciju, koja je u jednom trenutku bila veliki pokretač u samoj Železari.Na kraju završiću sa onim što su svi mnogo puta večeras spomenuli. Ova prodaja, odnosno pronalazak strateškog partnera doneće svake godine uštedu budžetu Republike Srbije od najmanje 100 miliona evra. Hvala.

kako funkcioniše tržište čelika i zašto srpska čeličana, koja je 0,5% svetske proizvodnje čelika, loše stoji, onda je verovatno SNS odgovorna zato što je „Mitel“, najveća kompanija u proizvodnji čelika, 2015. godinu završio sa osam milijardi dolara gubitka. Onda je SNS i Vlada Republike Srbije odgovorna što čeličane u Engleskoj imaju gubitak koji je od 500 miliona funti pa niže. hiljada radnih mesta su izgubili u zadnjim mesecima. Italijanska najveća čeličana ide u privatizaciju zbog gubitaka. Srpska napredna stranka je kriva što je cena čelika bila 333 dolara ekstremno. Srpska napredna stranka je odgovorna što u Americi čeličane trpe pritiske dampiške politike na tržištu čelika EU, Amerike i Kine.Jesu u pravu kada kažu da se ne držimo tačke dnevnog reda, ali moram prosto da podsetim narodne poslanike da Železara u Smederevu nije nastala voljom Josipa Broza Tita. Kada zaboraviš celu istoriju Srbije, koja je krenula negde u 19. veku i imala odgovorne lidere koji su hteli rast i razvoj Srbije, onda treba reći da je Železara u Smederevu krenula da se pravi 20. februara 1913. godine, pre otprilike 100 godina, da mudri i pametni ljudi jesu shvatili da bez industrije i rasta privrede ne može da raste jedno društvo. Nekako mi iz SNS, koji danas vodimo Srbiju, imali smo tu nesreću da u decenijama iza nas neki ljudi koji su vodili ovu Srbiju nisu suviše obraćali pažnju na privredu i da su doveli do loših pokazatelja funkcionisanja preduzeća u Srbiji.Govoriti danas o privredi Srbije i o nasleđenom stanju u tom kompleksu, to je prosto misaona imenica. Govoriti o ekonomskim principima, teorijama u društvu koje ne funkcioniše, govoriti o kapitalu i

na realizaciji projekta „Hestil“ u Železari Smederevo u stvari jedna misija i vizija koja je otprilike ravna onome kada su ljudi krenuli da prave početkom 19. veka novu železaru. Ako danas u Srbiji, u uslovima kada je, kao što sam rekao, potpuni gotovo raspad na tržištu čelika, dovedite kompaniju koja je 239 po vrednosti kapitala u svetu, koja zapošljava 120.000 ljudi, 37 velikih peći, koja je najveći proizvođač čelika u prvoj ili drugoj najvećoj ekonomiji na svetu, kako god da gledate, onda možete samo da kažete da želje koje Srbija ima i cenu koju Srbija plaća za ekonomski rast jeste cena koja vodi Srbiju napred.Autentično tumačenje u stvari je danas odgovor svih nas na lošu politiku i loše uređenje koje smo imali zadnjih 40 godina. Problem autentičnog tumačenja u stvari u svojoj osnovi ima društveni kapital. Kada su prolazili neki vodovi oko Železare 1954. godine, ne da nije postojalo građevinske upotrebne dozvole, nisu rešeni imovinski odnosi. Nešto što je slagano decenijama pokušavate da rešite. To nije samo problem Železare u Smederevu, ovo autentično mišljenje odnosi se na nju, ali imate takav isti problem sa svim institucijama i javnim preduzećima koji su u vlasništvu mreža, kada nemate definisane imovinske odnose za vreme pre nas.Mi kažemo i vrlo jasno govorimo da ovo autentično mišljenje u stvari treba da reši problem koji je nagomilan i tiče se imovinskih odnosa. Ja tu, iskren da budem, nemam šta da dodam na izlaganje eminentnih pravnika koji su sve objasnili, ali ovo tumačenje u stvari se zasniva na Zakonu o sticanju prava svojine i zemljišta. Ako pogledate taj zakon, odatle se on vuče, imate od 1. do 7. člana manje-više regulisane sve odnose, celokupnu imovinu. Ništa sporno i ne treba da bude. U 8. članu govorite o ekonomskim efektima funkcionisanja i ovog zakona i zakona koji se na njega naslanja i kakvi su ekonomski efekti.Ekonomski efekti jesu 300 miliona evra investicija u „Železaru Smederevo“. Ekonomski efekti jesu 70% od Zakona o ozakonjenju jer kada smo govorili o ozakonjenju, onda smo govorili, a tiče se i Zakona o svojini na zemljištu „Železare Smederevo“, uglavnom o ozakonjenju objekata koji su vlasništvo fizičkih lica. Znate šta, i „Železara Smederevo“ je jedan ogroman projekat industrijski koji se razvija sto godina, nema rešene građevinske i upotrebne dozvole. To je srpska privreda, to je srpsko društvo, to je srpska industrija koju pokušavamo da promenimo i da učinimo boljom.Zašto

Tamo se lije neki čelik, tamo će za godinu, dve dana, iako neko možda ne veruje, biti investicije od 300 miliona evra za hladno valjane limove. Danas kada odete u Smederevo, ljudi imaju osećaj da ima nade za njih. Budućnost je ono što je promenjeno ovim ugovorom. Budućnost i za Smederevo i za Srbiju je ključni. Kada 5.000 ljudi radi u „Železari“, onda ne možete da govorite o stečaju, onda ne možete da govorite o besmislicama, o isplati plata, zarada, doprinosa, obaveza, jer ta firma ima negativan kapital. Ta firma ne postoji.Ako Srbija pokuša da ne prati tempo industrijalizacije i pokuša da spasi sve ono što može, teško imamo ozbiljnu industrijsku budućnost. Voleo bih da mi, poslanici, verovatno nije tema, nije vreme, nije mesto, kada govorimo o investicijama koje država Srbija daje pojedinim stranim i domaćim investitorima, sednemo i raščistimo o čemu oni u stvari to pričaju, da li pričaju o klasičnoj ekonomskoj teoriji, da li pričaju o kejnzijanskom modelu, o Miltonu Fridmanu, o čemu pričaju kada govore o investicijama i subvencijama koje država Srbija daje svojim proizvođačima. Teško je danas verovati da u uslovima kada imate potpuno kejnzijanski sistem funkcionisanja u bliskom okruženju i u celom svetu, koji podrazumeva donacije za sektor privrede, vi se ponašate drugačije.Ako

3,40% u narednom vremenskom periodu, onda je sve ovo što se čini u okviru „Železare“ i zakoni koje mi u Narodnoj skupštini donosimo u stvari su samo podrška cilju Vlade da Srbija bude ekonomski jača i stabilnija, naravno, uređenja država.

Dame i gospodo, tema večerašnje rasprave je autentično tumačenje člana 6. Zakona o sticanju prava svojine na zemljištu u objektima i vodovima privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika „Železare Smederevo“ iz Smedereva.Imam neki utisak da postoji nekakav začarani krug u kome se vrte strani investitori i Vlada Republike Srbije i javnost, odnosno građani Republike Srbije. Oni koji diktiraju tempo u tom tzv. začaranom krugu, da ne kažem u tajnim ugovorima koje potpisuju, su u stvari stranci, odnosno najčešće lažni strani investitori.

bi Vlada Republike Srbije odgovorila zahtevima tzv. spasilaca, prinuđena je da sve pregovore vodi tajno i da sve potpisane ugovore i anekse ugovora takođe drži u tajnosti. Iza niza takvih pregovora, dogovora i konačno ugovora koji se tiču rada „Železare Smederevo“ i njene imovine, danas imamo dug koji je ostavljen na teret jedino građanima Republike Srbije.Kada imate ovakav jedan ustaljen način rada, način na koji se Vlada Republike Srbije praktično ne meša u svoj posao i umesto da štiti interese države i njenih građana, ona radi sve suprotno, pa prečesto izlazi u javnost sa različitim informacijama, poluinformacijama, različitim tumačenjima sopstvenih odluka i na kraju različitim odlukama, to jasno ukazuje na činjenicu da Vlada Republike Srbije, ali ne samo Vlada Republike Srbije, i premijer, ne zna šta radi ili narodski rečeno – možemo da dovedemo u pitanje da se nešto važno valja ispod žita.Zbog toga Vlada Republike Srbije primenjuje sve njoj dostupne metode ne bi li osigurala svoje pozicije i pozicije svojih poslovnih partnera, odnosno koristi donošenje zakona po hitnom postupku, koristi autentična tumačenja leks specijalisa i slično. Međutim, u državi u kojoj ne postoji vladavina prava, gde nemate pravne sigurnosti, gde nema sistema, ma kakav metod da primenite, nećete se osigurate, ne možete se osigurati.Da bismo danas razgovarali o ovoj temi koja se tiče najmanje tri strane, a to su kineski investitori, Vlada Republike Srbije i građani, o čijem je i zemljištu upravo reč, mi nemamo sve potrebne strane, tj. nismo čuli reč građana, da bismo donošenje ovakvog jednog zakona uopšte sproveli. Trenutni dug „Železare Smederevo“ je 450 miliona evra ili, da približimo građanima Republike Srbije pa da ovu cifru izgovorim u domaćoj valuti, to je više od 52 milijarde dinara i ovaj dug raste. Dokle god se Vlada Republike Srbije, na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, ovako neodgovorno ponaša prema državi i njenim građanima, mi nećemo stati iz ovakvih predloga zakona.Sada ću da iskoristim ovaj momenat, pošto imamo dovoljno vremena,

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, Vlada Republike Srbije je nakon dve i po godine napornog rada i truda obezbedila „Železari Smederevo“ strateškog partnera, giganta svetskih razmera u proizvodnji čelika, što je u prethodnih 20 godina najveći privredni uspeh Srbije. „Železara Smederevo“ ima gotovo stogodišnju tradiciju. U Evropi je poznata po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima.

što nam govori da „Železara“ ima izuzetno veliki strateški značaj, kako za Republiku Srbiju, tako i za region.Ova Vlada je uspela da obezbedi duplo veću cenu za „Železaru“. Danas kada je cena čelika na istorijskom minimumu, prodata je za 46 miliona evra, što je bilo iznad minimalne cene iz javnog poziva, dok 2003. godine, kada je tržište bilo daleko bolje, tadašnja vlada je prodala „Železaru“ za 23 miliona dolara i dovela je u situaciju da se 2012. godine ugase obe peći, a zaposleni pošalju na plaćeno odsustvo.

i to od strane „Hestila“, druge najveće kineske kompanije koja je imala prihod od 43,7 milijardi dolara u prošloj godini, dok je ukupna vrednost sredstava iznosila preko 53 milijarde dolara na kraju 2015. godine. Na globalnom nivou ova kompanija zapošljava 120.000 radnika, dok godišnji kapacitet proizvodnje iznosi 50 miliona tona čelika. Kompanija se bazira na implementaciji najnaprednijih tehnoloških rešenja i najčistijih tehnologija, uz konstantno ulaganje u svoje istraživačke centre, edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenih. Investicija koju sam spomenula u iznosu od 30 miliona dolara odnosi se na ulaganje u osnovna sredstva i infrastrukturu. Cilj je da se modernizuje oprema, poboljša efikasnost, proširi opseg proizvodnog programa i unapredi ekološko okruženje.Dolazak „Hestila“ u „Železaru Smederevo“ predstavlja najveći investicioni projekat u ovom regionu. Ova investicija obezbedila je sigurnost za 20.000 članova porodica čija svakodnevnica zavisi od plata zaposlenih u „Železari“. Radi funkcionisanja „Železare“ obezbedio je projektovani rast BDP-a od 3,8%, od čega je polovina zahvaljujući ovoj investiciji.Ovo

Ovu praksu podržaćemo i u narednom periodu u svakoj situaciji koja doprinosa zatvaranju pouzdanog, predvidivog i transparentnog poslovnog ambijenta. Hvala.

Slušali smo raspravu i vratiću se na suštinska pitanja koja smo postavili predlagaču.Mi smo čuli da se radi o deset hiljada parcela, to je novost koju smo dobili nakon ovog izlaganja, na koju se odnosi ovo pravo službenog pristupa, što znači da je veliki broj građana fizičkih lica ili pravnih lica na koje utiče ovaj zakon. Bilo bi zaista fer prema svim tim građanima da znaju da se donosi zakon koji se tiče njih, pošto način na koji je ovo obrazloženo nigde se to tako ne pominje, nego se govori o tome da zakon nema nikakvog uticaja.Što se tiče samog ugovora on praktično pokazuje svima nama i građanima Srbije da u Srbiji sistema nema, da se donose „leks specijalis“ zakoni za svaki pojedinačni slučaj kada vlast hoće nešto da reši, u ovom slučaju imamo za Železaru Smederevo, „leks specijalis“ imamo za „Beograd na vodi“, znači, gde god se nešto pojavi investitor dobija svoj zakon.Takođe, imamo problem za državu, ja mislim, da investitor naručuje autentično tumačenje od Narodne skupštine. Mislim da ovo ne bi smelo da se događa, da mora da postoji sistem u kome sve ovo skupa funkcioniše.Mi smo dosta slušali i o „Železari“ Smederevo i kako je ovo došlo do danas, nekako se stiče utisak kao da je ova izvršna vlast, odnosno da je danas i dalje 2012. godina i da su i dalje na vlasti Tadić i da praktično govorimo o njima, a ne da je prošlo četiri godine od tada i da se ništa nije praktično promenilo. To pokazuje nivo odgovornosti, jer kad preuzmete odgovornost da vodite državu treba zaista i da preuzmete odgovornost za sve ono što se dešava.Razumem da je pala cena čelika, da je i padala kiša, bile su poplave, bilo je svašta nešto što se dešavalo, međutim, činjenica je 270 miliona evra je napravljen gubitak u 2014, 2015. godini. Popis imovine nije urađen, ništa od tih stvari nije urađeno. Čuli smo samo izjave premijera od 22. marta 2015. godine, koji kaže – sada ste u sigurnim rukama. Izgleda da te ruke i nisu nešto bile sigurne.Ono što je veliki problem za građane Srbije je sama „Železara“ nije kupljena od strane investitora nego je kupljena imovina „Železare“, odnosno bila je velika rasprodaja imovine „Železare“. „Železara“ Smederevo d.o.o. je nažalost, ostala sa dugovima od otprilike 52 milijarde dinara, ovaj podatak je iz finansijskih izveštaja Železare za 2015. godinu. Ne znamo koliki je gubitak u međuvremenu još nastao. Nažalost ovo će morati da snose poreski obveznici Republike Srbije.Poruka koju šaljemo malim i srednjim preduzećima je vidite ovih 450 miliona evra ukupnog gubitka koji će morati da preuzme Republika Srbija, zbog načina na koji je Vlada odlučila da radi restrukturiranje i donosi ovaj „leks specijalis“, je da ovaj novac je otprilike nekih 10% smanjenja poreskih zahvatanja, koja bi moglo umesto ovakvih egzibicija da se u stvari uvede red u Republici Srbiji.Nažalost, naša privreda propada, imamo ovakve „leks specijalis“ zakone koji pokušavaju da rešavaju ovako nešto, u stvari su sami po sebi definicija pravne nesigurnosti. Definicija da nema vladavine prava, da nisu jasna imovinska prava, da procedure nisu jasne. Jednostavno da Srbija nema sistem. To je najgora poruka koju šaljemo sa svakim „leks specijalis“ zakonom. Hvala.

svi se ovde zalažemo za sistem, ali sistem treba da važi za svi i za one koji su imali 16 firmi, bili stečajni upravnici, koji su od države uzeli 22 miliona 750 hiljada na konto rada toliki broj sati kao stečajni upravnici i da vidimo kako su te firme u stvari u svom stečajnom postupku, da li su zaposlili nove ljude, otvorili nova radna mesta, našli strateške partnere ili su otišli u stečaj, u bankrot i rasprodata imovina u bescenje. Znači, to je sistem vrednosti koji traži odgovornost svih učesnika. Znači, ne od juče, ni od prekjuče nego od prethodnih 20 godina. Hvala.

i opet u redu, ali član 104. stav 3.Zaista, dobronamerno pokušavam kao vaša starija koleginica da pomognem koliko mogu ali ne ide, šta da radim.Reč

Jedino pravo koje postoje ovde je pravo jačeg i pravo tastera koji imate, pošto ja nijednom rečju nisam pomenuo vladajuću stranku, govorio sam o Vladi Republike Srbije, a koliko znam ovo nije Vlada Republike Srbije.Što se tiče pokušaja uvreda, pošto je to jedini odgovor koji dobijamo, na to se neću obazirati, to je uvek znak velike slabosti, odnosno nedostatka argumenata.Ono na šta ću se vratiti je, od 2012. godine kada je država nažalost za jedan dolar preuzela „Železaru“ u tom trenutku dugovi su bili nula i oni su do sada uspešnim vođenjem, „Železara“ od 2012. do 2016. godine narasli na 450 miliona evra.Što se tiče tih starih dugova o kojima smo takođe slušali, napravljen je 90-ih godina. Jeste, bilo je oko prve privatizacije „Železare“ ogromnih problema i malverzacija, Verica Barać je o tome govorila, pravila je krivične prijave koje su govorile o tome šta se dešavalo, međutim, svi ti postupci su nažalost zaustavljeni, odnosno pronađeni su dokazi ali su jednostavno stopirane sve istrage.Prema tome, potrebno je malo odgovornosti i ne možemo stalno okrivljivati nekoga drugoga, ovde imamo četiri godine neodgovornog ponašanja Vlade koja nema rešenja za ekonomske probleme i za pravljenje sistema u Republici Srbiji. Hvala ima Krsto Janjušević. Izvolite. **Krsto Janjušević** Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, rešeno imovinsko-pravni problemi su temelj za dovođenje stranih investitora. Rešeni imovinsko-pravni odnosi su nešto što je najosnovnije u razgovoru sa investitorima i što je njihovo prvo pitanje. Moramo da se osvrnemo i na to šta smo nasledili posle 2012. godine, a nasledili smo mnogo problema koji su gurani pod tepih. Nasledili smo zakone koji su donošeni u vreme kada se o zakonu nije vodilo računa.Sada, dok pričamo o ovom veoma uspešnom projektu, polako se provlače ovde neke priče o nekim robovima i vezi između Kineza i robova. Pa, bih ja da pročitam izjavu jednog, pod velikim znacima navoda, „roba“, koji radi u „Železari“ i koji je dao za medije. Kaže: „Evo, moj kolega i ja radimo u „Železari“ 39 godina i jedan mesec, bliži nam se i penzija; zaista, mogu da vam kažem da je položaj radnika u fabrici dobar i kroz vreme se unapređuje; imamo i sindikat koji se bori za nas; plate su nam solidne, sve je korektno, ne bih se ni na šta požalio. Ovo potpisivanje ugovora nam je od velikog značaja. Mislim da će nam naredne godine rada biti još bolje. Premijer ima veliku podršku radnika. Pogledajte samo koliko se naroda okupilo ovde da podrži napredak naše firme“.

jednom bio u Smederevu, pa se može komotno reći da je predsednik Kine više puta bio u „Železari“ nego brojni funkcioneri nekadašnje vladajuće koalicije koji nam danas dele lekcije.Nadovezaću se na jednu anegdotu o nastanku „Železare“, pa kažu da je bivši predsednik jedne bivše države bio u Smederevu i pitao ih je - po čemu ste poznati, oni su rekli - po grožđu. On to nije dobro čuo, shvatio po gvožđu i dao da se tamo napravi „Železara“, tako kažu.Međutim, ja mislim da je mnogo godina posle njega jedan premijer, verujem telefonom, pošto nije puno voleo da ide po Srbiji, pitao građane Smedereva šta im nedostaje, oni mu rekli - nedostaje nam gvožđe, a on shvatio nedostaje im grožđe. Pa, je onda brže bolje od subvencija države napravio jedan lep vinograd. Da li im je koji grozd poslao, nismo još obavešteni o tome.Ovde o tome.Ovde imamo mnogo predloga, a kada se pomene lična karta, prosto ne mogu da odolim, a da to ne proanaliziramo. Bivši ministar krenuo da legitimiše

vas bilo, stvarno! Vi potcenjujete ovde poslanike. Vi potcenjujete građane Srbije koji su glasali za poslanike. Vi ste cenzor. Vi određujete ko je vredan slušanja, ko nije vredan slušanja u ovom parlamentu.

realizovao taj svoj projekat ličnih karti. Onda je pronašao da su neke firme poslale lične karte koje su sadržale loše finansijske izveštaje, prenaduvane finansijske izveštaje. Nažalost, bilo je toga. Kaže njima ministar – prodajte zalihe i podelite plate. A u to vreme njegova imovinska karta kaže – ušteđevina nula, a on izjavljuje na jednoj televiziji kako živi od ušteđevine. Lep je primer za ličnu kartu dao firmama od kojih je to tražio. Čudi me da je od njih očekivao da krenu njegovim stopama.Ovde dolazimo do jednog vrlo zanimljivog momenta, otkrića. Ovo moramo da proanaliziramo. Ja ovo vidim kao šansu, jer taj kapacitet imamo tu. Kako ste uspeli da prodate nulu? Kako ste uspeli da živite od nule? Nemojte biti sebični prema ovoj državi. Podelite tu tajnu sa nama. U pravu ste, zadesilo nas je svašta, i poplave i klizišta i kiše i dugovi 2012. godine od 240 miliona evra „Železare“. Zadesilo nas je i to da ste vi bili ministar. Svašta nas je zadesilo.Neko je je ovde pomenuo fudbal, predsednice, da ne budem ja taj koji mnogo skreće sa teme, a biću u temi evo zašto. Veoma je važno da onaj koji kritikuje i deli nam savete kaže nešto o sebi. Dakle, njegov CV je prepun naslova, ali nema suštine. Kada su pomenuli fudbal, podsetili su me na jedan događaj koji će mi pomoći da raskrinkam tu demagošku ekonomiju. Naime, imao sam priliku da igram na jednom turniru i primili smo gol sa centra. Začuđeno smo pogledali golmana, on mrtav hladan kaže – nije to ništa kakvih sam ja golova primao.Imam utisak, gospodine Raduloviću, kada bi vas čovek pitao o načinu na koji ste vodili one firme u stečaju, a vi bili iskreni kao onaj naš golman, da bi odgovor bio negde – nije to ništa kako ja znam da uništim firmu.Za firmu.Za kraj, završavam, gospodine Raduloviću, „Železara“ je svoju ličnu kartu uredila, a jeste li vi svoju? Hvala.

Jako lepo.Pošto ja neću reagovati na ovakve stvari, ovo zaista vređa dostojanstvo Narodne skupštine, kad nemate argumente, a to važi za sve ljude, kad nemaju argumente, onda posezaju za neistinama, za lažima, za skretanjem sa teme. Međutim, ja ću ih vratiti na temu, pošto je to jedino što je bitno za građane Srbije, a to je da je „Železara“ u 2014. i 2015. godini napravila gubitak od 270 miliona evra. To je otprilike više od 50.000 evra po zaposlenom, da je ukupan gubitak „Železare“ danas, odnosno dug koji „Železara“ ima nakon što je rasprodata imovina 450 miliona evra. To je gotovo 100.000 evra po zaposlenom. Ovo je cena neodgovornosti.Sad, bežati od toga, pričati neistine, pričati stvari za koje se zna da su neistina, je samo pokušaj da pobegnete od teške stvarnosti u kojoj, nažalost, žive svi građani Srbije.Vlada nema nijedno rešenje za ekonomske probleme i za probleme građana Republike Srbije.Što se tiče planova za izlazak iz krize, oni su vrlo jasni, pošto restrukturiranje se u svetu radi preko 100 godina, poznato je kako se to radi i te lične karte u stvari su popis imovine, popis obaveza, pravljenje analize tržišta, pravljenje finansijskog plana. To je način na koji se radi restrukturiranje svuda u svetu. povezuje radni staž, isplaćuju zaostale zarade i plate, plaćaju otpremnine. To je bio plan koji je stajao na stolu. Koga god interesuje, možemo da sednemo i da razgovaramo o njemu u detalje. Taj plan je zaustavio Aleksandar Vučić. Zbog toga sam i podneo ostavku. Hvala. Ovo će, ja mislim, biti najkraća replika u istoriji ovog parlamenta.(Saša

je vama rekao da ste pametni. Prema tome, vama ne mogu da dam repliku. Ispašće kao da niste pametni. **Saša Ponovo skretanje sa teme. Ja se zahvaljujem na ovom prostoru koji mi se daje.Hoću, pročitaću ponovo, pošto očigledno nismo čuli dovoljno dobro. Znači, „Železara“ je u 2014. i 2015. godini napravila gubitak od 270 miliona evra. To je preko 50.000 evra po zaposlenom. Ukupni gubici „Železare Smederevo“, odnosno dug koji ima danas, odnosno na kraju 2015. godine je 52 milijarde dinara, odnosno oko 450 miliona evra. To je gotovo 100.000 evra po zaposlenom.Imamo ogromne poreze i doprinose u državi. Cela privreda propada i vidite kolika je cena neodgovornosti i nesposobnosti vlasti. Ovoliki gubici. To jednostavno mora da se prekine, moramo da uvedemo red, mora da postoji sistem. Topla voda je izmišljena. Zna se kako se rade ove stvari i zna se šta bi trebalo da se desi da postoji znanje i da postoji politička volja.Ono što je, takođe, jako bitno u svemu ovome, zaposleni znaju, većina privrede je zbog neodgovornosti u 2014. i 2015. godini, sve ono što je preostalo u Agenciji za privatizaciju, praktično otišlo u stečaj. Ljudi su ostali bez zaostalih zarada, nije im povezan radni staž, nisu dobili otpremnine. Sigurno građani koji gledaju ovaj prenos Skupštine se prepoznaju u ovome. To je moglo da bude rešeno, odnosno da je prihvaćen plan koji je stavljen na sto, to bi do danas već bilo rešeno. Verovali ili ne, postoji rešenje. Ono je u uvođenju reda i moguće je zadovoljiti sve obaveze i postaviti privredu na zdrave noge. To je nešto što građani moraju da znaju, a mi možemo da nastavimo sa ovim silnim, besmislenim replikama. Ja ću svaki put ponoviti istu stvar,

ne.)Stvarno? A ko čini vlast, koje partije? Sećate se, kada ste bili u toj Vladi? Bilo vam je lepo i niste se ništa bunili. I znate tačno koje su stranke u Vladi i znate kako parlament….(Saša niste, dok vas premijer nije izbacio iz te iste Vlade. Tako da, sve je bilo u redu i znali ste kako parlament diše i mi smo vam odgovarali, nismo vam smetali kao predsedavajući, sve je bilo super.E sad da čujemo

profesionalni stečajni upravnik je dva puta bežao. Bežao je 2013. godine iz Vlade i bežao je 2016. godine, ovde, iz Narodne skupštine sa konsultacija sa mandatarom za sastav Vlade, gospodinom Aleksandrom Vučićem.I gospodin profesionalni stečajni upravnik, jedino što ume da radi u životu je da laže i da krade. Da krade, to smo već videli. Kako? Kada vodite stečajni postupak u 15 firmi, kada sa firmom svoje rođene žene zaključujete ugovor o pružanju računovodstvenih usluga, to je krađa. A gde laže? Pa čovek je 100 puta ponovio kako su dugovi „Železare“ u 2014. i 2015. godini, najpre kaže, 450 miliona, pa 150 miliona, pa 120 miliona, a 2012. godine, kada je „Sartid“ vraćen u vlasništvo države Srbije, preuzet je za jedan evro sa dugovima od 240 miliona evra, i to je ono što gospodin profesionalni stečajni upravnik uporno obmanjuje građane Srbije i neće da kaže.Ja bi voleo da čujem, npr. gde je sad kum gospodina stečajnog upravnika, onaj isti koji je opljačkao BIP. Jedan kum je poslanik, kuma je poslanica, šurnjaja je ne znam ni ja šta. To je sistem koji gospodin Saša Radulović hoće da promoviše u Srbiji, da on bude stečajni upravnik. Malo mu je 15 firmi. Cela srpska privreda treba da ode u stečaj i da on bude stečajni upravnik u svim preduzećima koja će u Srbiji da odu u stečaj, negde on, negde žena, negde kum, negde kuma, za radnike, za Srbiju šta nas briga. Evo, to je sistem gospodina profesionalnog stečajnog upravnika. Reklamiram povredu Poslovnika, čl. 104. i 107.Prvo, ova replika je trajala mnogo duže od predviđena dva minuta, 40 sekundi, a drugo, član 107. - povredili ste dostojanstvo Narodne skupštine, jer niste upozorili prethodnog govornika koji je svom kolegi u direktnom obraćanju rekao da samo zna da laže i krade. Ja mislim da je to uvreda koja nije dostojna ovog mesta.(Poslanici SNS dobacuju.)Evo reći ću vam i razlog zbog čega, pošto neću vama direktno odgovarati, nego se obraćam predsednici parlamenta. I sami ste rekli da je gospodin Radulović bio jedan od ministara u prethodnoj Vladi za koga ste i vi glasali. Mnogi od vas su ovde glasali i podržali njegov izbor

i onda kada pokušavate da degradirate argumente koje smo danas čuli u raspravi koja je bila otvorena i gde nije bilo spremnosti, očigledno, vladajuće većine da čuje argumente, kako i poslanika Dosta je bilo, tako i poslanika DS i drugih opozicionih poslaničkih grupa.Mislim da to upravo pokazuje da ovo nije način na koji treba voditi raspravu i zbog toga sam vam ukazao da ste svakako prekršili član 107. i, naravno, 104, što se videlo na ovom brojaču sekundi. ne odnosi na vreme replika. Ja sam uzela poslaniku 56 sekundi. Počeo je da govori u 56 sekundi. Zapisala sam ovde na papir tačno 56 sekundi, kako koliko da mu dam vremena. Iskoristio je 49 sekundi preko dve minute. Pokušavala sam usput da vam objasnim. Znala sam šta ćete mi reći.Ja mislim da nisam povredila član 107. Molim poslanika Martinovića da više ne govori poslaniku Raduloviću da krade i laže. Molim vas, da ne bi ispalo da ja povređujem Poslovnik, ako je to moguće.Izvolite.

vičite još malo. Pustite, gospodina Boška Obradovića, da se izviče na mene, biće mu lakše verovatno. Navikao je čovek da viče. Biće dobro, gospođo Gojković, da ne krene fizički da se obračunava sa vama. On to voli da radi, posebno kada su žene u pitanju, ali nadam se da ćete vi večeras biti bolje sreće, nego gospođa u RIK-u kojoj je zavrtao ruku.Ja se više neću javljati za povredu Poslovnika. Želim da kažem sledeće. Pošto je gospodin Ćirić rekao da vređam dostojanstvo Narodne skupštine time što sam pomenuo jednu činjenicu…(Saša

Ja sam povredio dostojanstvo Narodne skupštine tako što sam izneo činjenicu da je Saša Radulović, kao stečajni upravnik u jednom od 15 stečajeva koje je vodio zaključio ugovor sa firmom svoje rođene supruge radi pružanja računovodstvenih usluga. Sada pitam sve vas, jeste li vi svi jedna strana kada je u pitanju borba protiv Aleksandra Vučića i mržnja prema Aleksandru Vučiću. Zamislite šta bi bilo da je Aleksandar Vučić zaključio ugovor sa svojom ženom?Ja

ćemo se vratiti na temu, samo polako. U dobroj sam formi za vođenje sednice, ne brinite ništa. Nemojte poslaniku da vičete – šta hoćeš.(Saša

vikali.Drugo, poslaniče Obradoviću, nemojte da vičete i nemojte da pretite u sali. Ja vas to molim.Znači, ne kršim ja 107, a u neku ruku ne primenjujem mere, pa u tom smislu bi možda mogla da počnem da primenjujem mere, jer stvarno na ivici smo nasilja. nije vikao.)Smešno je, ne poštujete uopšte ni mene, ni moje godine, ni to što sam žena, ni što pokušavam da zaista pustim sve da kažu šta žele, da imamo jednu široku debatu, nego onda vičete kad neko drugi govori nešto što se vama ne dopada. Jeste. Srbija je vrlo politički različita. Ovde imamo široki spektar partija, neka svako kaže šta misli u ime svojih birača.

sa poslanikom Martinovićem ću komunicirati.Hvala vam što nećemo glasati iako ja smatram da ima elemenata, jer ne primenjujem mere opomene i oduzimanja reči i ja mislim da ima elemenata.Moram

…)Evo, sad sam vama isključila da vam pokažem da uvažavam vaše mišljenje i da ne mogu više bezveze da dajem replike i povrede Poslovnika.Reč ima narodni poslanik

bila odredba za koju je potrebno autentično tumačenje, ne želim ovom prilikom da je čitam, jer mnogo, mnogo puta smo imali prilike večeras da čujemo o čemu se radi.Zaista jedna vrlo prosta stvar. Želeli smo da na ovaj način izbegnemo bilo kakvo dvosmisleno tumačenje. Ova odredba uređuje zaista jedno veoma važno pitanje, pravo službenosti pristupa, prelaza preko katastarskih parcela ispod kojih se nalaze vodovi „Železare“ i to je sve. Obzirom da u parlamentu danas imamo opoziciju koja se vodi izgleda motom – zašto da bude prosto kad može i komplikovano, vodimo ovu raspravu već nekoliko sati.Ono što želim da kažem da mi je zaista čast da se danas u Skupštini govori o „Železari Smederevo“. Čast mi je jer je upravo „Železara Smederevo“ pokazatelj odgovorne politike Aleksandara Vučića.

mi je i zato što je upravo na primeru „Železare Smederevo“ pokazano da SNS ne odustaje da se bilo koji problem u državi reši čak ni kada postoje oni zagovornici, a koji najčešće dolaze iz političkih partija koje u poslednje vreme češće menjaju predsednike nego vremenska prognoza. Zaista nešto što je postignuto na primeru „Železare Smederevo“, a što bi trebalo da se istakne, to je bruto društveni proizvod od 2%, od ukupno 3,8%.Ono što takođe želim da kažem je da više nego očigledno da građani su to prepoznali i 24. aprila, ali ako nekima nije jasno, evo danas je urađeno novo istraživanje i prema podacima, a koje je sproveo „Faktor plus“,

Radi se o činjenicama da „Železara Smederevo“ danas je na dobrom putu. Ako želite da se vratimo na kratku jednu hronologiju, ne želim da oduzimam previše vremena.

uz „Železaru Smederevo“, „US Steel“ je dato maltene u tom trenutku i pola Smedereva. Otuđeno je pola Smedereva uključujući čak i luku Smederevo, pa je ova Vlada morala stvari da vraća na svoje mesto.

Vlada je izjavila da u toku preuzimanja nije kontaktirano ni sa jednim potencijalnim kupcem, ali su rađene analize. Zamislite.Kada se na to doda i činjenica da je Vlada prethodno obaveštena još u julu 2011. godine, dakle, osam meseci pre nego što je „Železara Smederevo“ vraćena, znači prethodna je toliko brinula o radnicima „Železare Smederevo“ da nisu našli za shodno osam meseci da kontaktiraju ni sa jednim potencijalnim kupcem. Naravno, 6. maja te 2012. godine održani su izbori i valjda je ovo moralo da se nekako gurne pod tepih i osam dana svega nakon raskida ugovora, nastao je prekid u radu „Železare Smederevo“ na čitavih mesec dana.Takođe, ono što je vrlo važno da se kaže, jeste da je Vlada tadašnja da bude garant svih plaćanja obaveza koje su nastale u periodu dok je „US Steel“ rukovodio, obaveze koje su nastale prema trećim licima.Danas „Hensel“ zapošljava 5.000 radnika i možda vama oni nisu toliko bitni. Nama je zaista bitno svako radno mesto, ali ovde se radi o 20.000 ljudi koji su spaseni da tako kažem, a što predstavlja gotovo 1/3 populacije stanovnika Smedereva. Ovde je bilo govornika koji naravno vrlo često nije u sali. I prošlog puta kada sam se javio za reč nisam mogao da mu prenesem i ne želim ni ovog puta njegovo ime da pomenem, a ticalo se nekog upoređivanja „Železare Smederevo“ sa ostalih 17 preduzeća, pa je uzgred napomenuo „Petoletku“, a pri tome je rekao da misleći na ovu Vladu, posao koji nisu uradili onako kako treba.Da vidite kako su oni radili posao kako treba. Oni su partijski zaposlili preko 300 članova samo u tom preduzeću „Prva petoletka“ iz Trstenika, ljudi koji su bili podobni tadašnjoj vlasti i 30 miliona evra prosuli na plate radnika. Sa tih 30 miliona evra nisu razmišljali da obnove mašine, da obnove industriju u „Prvoj petoletki“, već jednostavno iz meseca u mesec su dodeljivane subvencije samo kako bi se ovaj pulen Mlađana Dinkića održao na vlasti.Takođe,

Džaba je u predizbornoj kampanji plaćao čoveka da ispod suncobrana sedi i da mu čuva bilbord, „Prva petoletka“ iz Trstenika dostigla je dug od 100 miliona evra, a vrednost „Prve petoletke“ je procenjena na 30 miliona.Radnici miliona.Radnici su nakon dolaska Srpske napredne stranke na vlast osnovali firmu i od otpremnina, evo kako se radi kada dođe odgovorna vlast, ulogom od 500 evra oni su uzeli „Prvu petoletku“ u zakup. Danas „Prva petoletka“ ima 900 radnika, 800 „Prva petoletka“ i 100 u zaptivkama, i imaju potpuno isti promet kao i i u prethodnom periodu kada je u ovoj firmi bilo zaposleno 1.800 radnika, većina od njih partijski kadrovici. E, ovo je domaćinsko poslovanje, ovo je odgovorno poslovanje. Sa duplo manje radnika postiže se isti promet i danas država ne dotira ovo preduzeće kao što je to bila u obavezi da čini nekada da bi radnici primili samo platu.Ono što je još benefit ovakvog načina poslovanja, to je da i radnici i lokalna samouprava i država Srbija imaju korist od ovakvih preduzeća. Takođe se dotakao i „14. oktobra“. On je u gradu odakle ja dolazim. Dakle, „14. oktobar“ je procenjen

Vidite svi jasno i apsolutno koliko su stečajni upravnici, ovi kojih ovde sada trenutno opet nema, precenili kapital ovog preduzeća.Pomenu je da „14. oktobar“ ima probleme, međutim, češka „Tatra“ je i dalje zainteresovana i poslala je pismo o namerama, ali se naravno čeka da procenjeni kapital ovog preduzeća bude u neki normalnim okvirima. U Kruševcu je 2000. godine, kada je Demokratska stranka došla na vlast, bilo 36.200 zaposlenih radnika, a 2012. godine 24.600. Eto kako su oni uradili posao kako ovde su poslanici iz jednog pokreta uporno ponavljali večeras da smo trebali da pitamo građane o nekom donošenju zakona. Čak je tu i bivši ministar rekao da je on protiv zakona. Prvo, mi danas uopšte nismo donosili ovde nikakav zakon, jednostavno se radilo o autentičnom tumačenju jednog člana. Drugo, da je protiv zakona, što ne bi trebalo da bude, zaista ne razumem i smatramo da je možda to čak u nekoj meri i protivzakonito biti protiv zakona, ali da je on to znao verovatno bi znao i poštovao zakon i platio porez u Americi. To je tako što Vlada, navodno, po njihovom proračunu, nema nikakvih rešenja za izlaz iz ekonomske krize.U Kruševcu, sa ponosom mogu da kažem, uskoro se otvaraju, potpisuje se ugovor sa kompanijom „Kromberg“ i „Šubert“, otvara se nova bioenergana, spašen je „Trajal“. Radi se na spašavanju svega onoga što možemo da spasemo, a što je ostalo kao šteta načinjena upravo od strane Demokratske stranke.Za kraj samo želim da se vratim na početak, „Hestil“ je ponos ove vlasti,“Hestil“je zaista nešto čime trebamo ne samo mi iz ovog parlamenta da se ponosimo, već čitava Srbija i građani Srbije, jer zaista to je pokazatelj rada ove Vlade i nada za oporavak svih ostalih preduzeća. Hvala.

ono što je najveća tragedija SNS jeste što se na kraju uvek vrate na početak, pa se uvek vrte u krug i nikako da dođu do zaključka šta je zapravo ispravno kada je u pitanju i Železara Smederevo i kada je u pitanju privredni razvoj Republike Srbije. Deset godina je „Ju Es Stil“ bio najveći izvoznik kada je u pitanju Republika Srbija. Deset godina je to bio najveći prihod budžetu Srbije. Mi danas imamo preduzeće koje radi u minusu 450 miliona evra i ne doprinosi budžetu Republike Srbije, već ga košta i košta građane Srbije zato što oni te dugove moraju da plate.

da li je u pitanju „Kamaraš“, da li je u pitanju „Esmark“, potpuno je svejedno. Njihova, kako kažu, odnosno kako kažete, dečačka svađa je koštala građane Srbije 450 miliona evra. To je suština i to je istina.

ali vaše kolege jesu.Dakle, o razvoju Smedereva kroz Železaru ili celog tog kraja, zato što smo danas rasklinkali sve neistine koje ste pričali u prethodne četiri godine.

mentalnom i verbalnom teroru ljudi koji verovatno ne mogu da organizuju tribinu svoje stranke nigde u Srbiji, pa im onda Narodna skupština dođe kao zgodno mesto. Neće ni njihovi da ih slušaju. Evo, predsednik poslaničke grupe mu kaže da nije u sistemu, on je van sistema. Jedna koleginica je valjda u sistemu i on je u sistemu. Moje kolege iz poslaničke grupe SNS, šta mi sad ovde izigravamo? Auditorijum koji treba da sluša Balšu Božovića, koga ni njegovi neće da slušaju?Tako da, gospodine Arsiću, molim vas da imate razumevanja za moju ulogu. Ja sam pravnik, ali budući da vodim poslaničku grupu od 102 102 poslanika, moram da brinem i o njihovom mentalnom zdravlju. Verujte mi, ono je večeras veoma, veoma ugroženo. Neka gospodina iz DS organizuju tribinu bilo gde u Srbiji,

Pravo na repliku svojih poslanika, ali mi vodimo računa o radnicima smederevske „Železare“ i zato pričamo o tome ceo dan, zato što je neprijatno i nervoza je u vladajućoj većini zato što je smederevska „Železara“ dovedena do propasti, samo to još vi nećete da kažete nikome. O tome se ovde radi. Što ste nasledili smederevsku „Železaru“ sa nula dinara duga, sa platama unapred šest meseci svakom radniku, a doveli ste do toga da je minus od 450 miliona evra, iako ste govorili da ćete da spasete preduzeće. Šta se desilo?Ko je preprodavao sirovine?

da ovu priču predočimo i uozbiljimo, zbog onih ljudi koji rade u smederevskoj „Železari“. Oni su danas u problemu i ne treba vladajuća većina da brine o mentalnom zdravlju vladajuće većine, već o radnicima u smederevskoj „Železari“, koji će sutra ostati bez posla zato što ste dali mnogima da vode preduzeće koji su trpali pare u svoj džep i napravili dug od 450 miliona evra, koji će vraćati građani Srbije smanjenim platama i penzijama. Ovde je o tome reč. I vas to boli, meni je to potpuno jasno.Možete da vređate do sutra, ali vi imate problem sa tim. A mi vam uporno govorimo da taj problem rešite na način koji će biti bezbolan za one koji žive i rade u Smederevu. Ali, vi to izbegavate, zato što niste sposobni za tako nešto. To je jednostavno vaša krivica. Morate to da prihvatite. Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Pravo na repliku ima Aleksandar Martinović. Jedan psiholog je rekao – ljudi koji imaju strah, na pitanje – ko si ti, kažu – ja sam mi. Evo, gospodin Balša, on je „mi“. Sedi čovek sam, predsednik poslaničke grupe mu nije u sistemu, gospođica Jerkov je tu, ali, znate, u pravu, za grupu je potrebno troje, a njih je trenutno dvoje ovde i navodno mi sad treba da drhtimo od straha od Balše Božovića. Ja ne znam kako ću da spavam večeras, ili gospođa Tomić, ili Marijan Rističević, vidim da umire od straha od Balše Božovića.Sve je to super, samo moram da kažem, zbog građana Srbije da 2012. godine dug nije bio nula, nego je bio 240 miliona evra.

da li je organizuje Dragan Šutanovac, koji ima stan od 35 hiljada evra, da li je organizuje Bislini, koji je rekao da je Ješić iz vaše stranačke kase uzeo 60 hiljada evra? Dakle, na koju temu se održava tribina? Na tribini sa temom – kako pokrasti sopstvenu stranku, kako uništiti Vojsku Srbije, kako dobiti na poklon sat od 35 hiljada evra, kako letovati na Maldivima za 15 hiljada evra? Dakle, koja je tema te vaše tribine, ko će da je organizuje i kada će da se održi? Evo, ja sam spreman da dođem na tu tribinu i da malo slušam o tome kako se uništava Vojska, kako se dobijaju na poklon skupi satovi, pašnjaci, kako se sade vinogradi i kako se letuje na Maldivima sa platom od 100 hiljada dinara a letovanje košta 15 I jabuke na Đermu. Uvaženi predsedavajući, povredili ste član 96. stav 4. Znači, reč možete da date samo ovlašćenom predstavniku ili predsedniku poslaničke grupe, a ne prisutnima u sali, koji za to nemaju adekvatnu osnovu uopšte da dobiju reč, zbog toga što takav vid kršenja Poslovnika može da se desi da svaka sledeća stranka u diskusiji na sledećim zasedanjima traži reč i da taj presedan postane sasvim normalan. Zato vas molim da više ne dozvolite ovakvo flagrantno kršenje Poslovnika. Hvala. Koleginice Tomić, smatram da nema kršenja Poslovnika, zato što je kolega Balša Božović dobio pravo na repliku kao zamenik predsednika Poslaničke grupe DS, a to a to u nedostatku zato što se i vama i meni priviđa gospodin Ćirić, inače, on nije u sistemu. Ja jednostavno nisam mogao da sprečim gospodina Božovića, niti sebe da ubedim da je tu gospodin Ćirić, zato sam mu dao reč, kao zameniku predsednika Poslaničke grupe DS i, evo, to ponovi činim. Zahvaljujem se, gospodine Arsiću. Veoma ste parlamentarni večeras.Ne bih odgovarao na uvrede i neistine prethodnog govornika,

da pomenemo još jednom da mi brinemo za građane Smedereva i posebno one koji rade u smederevskoj „Železari“ i tu je najveća nervoza zato što je dug od 450 miliona napravljen od strane tzv. spasilaca smederevske „Železare“. Oni su bili ti koji su, kao, navodno, bili u mogućnosti da preporode proizvodnju i da naprave ono što je nekada predstavljao „Ju-es Stil“ u Srbiji, najvećeg izvoznika. Umesto toga, napravili su dug, preprodavali su resurse i sirovine za svoj račun, napunili svoje džepove i ostavili radnike „Železare Smederevo“ u ogromnom dugu i dubiozi, iz kog teško mogu da se izvade.

predstavlja zabrinutost za mentalno zdravlje, evo, i sa moje strane.Hoću da vam kažem da su radnici ti koji su danas u neizvesnosti – 450 miliona evra građani Srbije duguju zato što ste vi Karamašu i „Esmarku“ dali na upravljanje po tajnim ugovorima „Železaru Smederevo“ i nastao je minut od 450 miliona evra. Tačka. To je istina.

Ja vas molim, zbog investitora koji su prisutni u Srbiji, da ne plašite i njih i da ih ne nazivate lopovima. Znači, sada je trenutno oktobar mesec 2016. godine. Ta diskusija koju ste imali mogla je da ima nekog smisla prošle godine, ali u ovo vreme ne. Tako da vas molim da se uzdržavate i da, ako hoćete da se politički obračunavate, ne uvlačite poslovne partnere građana Srbije, a ne Vlade Aleksandra Vučića ili SNS.Po Poslovniku

uključi u diskusiju, to učini tako što će se spustiti u poslaničke klupe, kao narodni poslanik prijaviti za reč, što ste i vi u nekoliko momenata činili, i da ne polemišete sa poslanicima sa tog mesta na kom sada sedite, jer tada oni nisu u mogućnosti da vam odgovore.Evo, gospodin Martinović je u pravu, vrlo nas je malo ovde, prosto je neverovatno na koji način vi sve ne možete da podnesete kritiku, pa čak ni tih 18 minuta kojima mi raspolažemo, ali mislim da su razlozi u tome što očigledno ono što govorimo ima smisla. Mislim da nema kršenja člana 100, samo sam skrenuo kolegi poslaniku pažnju, da ne napravi štetu Republici Srbiji, zbog želje da postigne neki politički cilj.Takođe,

dug 2012. godine nije bio nula bio 240 miliona evra, to je ono što vi uporno pokušavate da sakrijete od građana. Železara Smederevo radi. Uspeli smo da spasemo više od 5.000 radnih mesta, vi iz DS vodite računa o tome, mada ja znam da vi to ne možete da uradite, jer nemate tu političku snagu, ali nije dobro kada za naše kineske prijatelje kažete da su robovlasnici, da imaju nekakve robove u Kini, a da su sada pronašli robove i u Srbiji.To je neodgovorna izjava. To je izjava koja pokazuje da vama čak ni stranački interesi, odnosno da državni interesi ne znače ništa. To što ste rekli ne služi na čast čak ni vašoj stranci. Reći za jednu od najmoćnijih zemalja sveta, za zemlju za čijim investicijama vape Nemci, Francuzi, Talijani, Englezi, da je nacija robovlasnika, a da smo mi njihovi robovi, to je izjava koja je apsolutno štetna kada su u pitanju interesi države Srbije i njenih građana.A

i sada pokušavate da nam držite lekcije o tome kako se oporavlja Srbija. Umemo mi da oporavljamo Srbiju, činimo to iz dana u dan, ali ne možemo za godinu dana da ispravimo sve ono što je loše urađeno u Srbiji, a na žalost mnogo toga lošeg je urađeno od 2000. godine. Zahvaljujem.Pravo na repliku narodni poslanik Goran Ćirić. Gospođica Jerkov je već rekla da je zaista zabrinjavajući nedostatak spremnosti da troje, petoro ljudi iz opozicije u ovom trenutku prisutnih u sali ne možete da čujete.Poslanička grupa DS ima 18 minuta, 18 minuta vi niste bili spremni da čujete argumenata i mislim da je to zabrinjavajuće i za vas same i treba da bude zabrinjavajuće. Niko nije rekao niti kvalifikovao bilo koju zemlju, a ponajmanje Kinu, da je to robovlasnički odnos. Slušao sam onako kako smo imali raspravu i o tome da ste optužili Gorana Ješića da je rekao o kolegama poslanicima i koleginicama da su kompletni idioti. Ja sam vam dokazao i dokazao je i stenogram da da to nije izjavio, nego je samo citirao izjavu premijera koji je to rekao. Uzmite stenogram, ja ga imam ovde, pokazaću vam i dokazaću vam to.To isto važi i za ovaj deo, ali je tačno da se treba zalagati jer je gospodin Božović govorio o tome da cilj Srbije ne sme da bude korišćenja komparativnih prednosti o kojima se često govori, a to je jeftina radna snaga i nisko kvalifikovana radna snaga, pa imamo slučajeve da neki radnici i neću pominjati te firme, ali to smo videli svi sigurno u javnosti i imamo valjda toliko odgovornosti da na to reagujemo, kleče pred svojim gazdama. Šta hoćete kao veće poniženje. O tome se samo govori, o tome da cilj Srbije ne sme da bude otvaranje i isključivo jeftinih i nisko kvalifikovanih radnih mesta nego da treba insistirati na visokim vrednostima, onako kako je govorio o razvoju i informacionih sistema ali i nekih drugih visokih tehnologija zahvaljujući univerzitetima koji postoje i u Nišu, i u Beogradu, i u Kragujevcu i u mnogim drugim gradovima, a ne samo u Beogradu kako se često izjavljuje, kao jedinom kvalitetnom univerzitetu.

Ja ću podneti ostavku na funkciju narodnog poslanika ako ste vi u pravu, ako gospodin Balša Božović nije rekao, da Kinezi imaju robove, a da su sada našli nove robove u Srbiji. Dakle, ako to gospodin Balša Božović nije rekao, ja ću podneti ostavku na funkciju narodnog poslanika i više neću biti narodni poslanik.Evo, sada vas molim, da li ste spremni da podnesete ostavku na funkciju narodnog poslanika ako je Balša Božović rekao da Kinezi drže robove ali su im suviše skupi ti njihovi robovi, pa su našli jeftinije robove ovde u Srbiji?Dakle, Srbiji?Dakle, evo, imate jednu fer ponudu, ja ću podneti ostavku ako ste vi u pravu. Vi podnesite ostavku ako je Balša Božović rekao za Kineze da drže robove i da su sada našli jeftinije robove, nas ovde u Srbiji. Pošto ovo više nikuda ne vodi, u skladu sa članom 112. Poslovnika o radu određujem pauzu u trajanju od deset